kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas je na dnevnom redu Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o podsticanju investicija između Vlade Republike Srbije i Vlade SAD.Početkom ove SAD.Početkom ove godine, tačnije 21. januara Vlada Republike Srbije i Vlada SAD potpisale su međudržavni Sporazum o podsticanju investicija koji je preduslov za otpočinjanje aktivnosti Američke međunarodne razvojne korporacije u

Sporazum o saradnji u oblasti investicija značajan je za ekonomski razvoj naše zemlje i ostvarivanje planirane stope privrednog rasta koju smo definisali u budžetu za 2021. godinu i rebalansom budžeta za ovu godinu, a to je rast od 6% BDP-a. Naša privreda je otvorena za investicije, što pokazuje veliki priliv direktnih stranih investicija, naročito u poslednje tri godine.S druge strane, za investitore važna je i sigurnost investiranja, a da je ona na visokom nivou pokazuje upravo zainteresovanost Američke međunarodne razvojne korporacije za investicionu saradnju sa Srbijom.Prvom fazom ove saradnje možemo smatrati i otvaranje Američke razvojne agencije u Srbiji, koja pokriva ceo region, a to je realizovano u septembru mesecu 2020. godine. Inače, otvaranje Razvojne agencije bilo je predviđeno Vašingtonskim sporazumom.Ovim Sporazumom sada otvaramo vrata daljoj saradnji sa američkom administracijom, te zbog toga ne samo za privrednike, već za sve građane Srbije ovo je veoma važna vest.Svakako da je otvaranje Kancelarije DFC u Beogradu korak napred ka unapređenju odnosa Srbije i SAD. Ovo predstavlja Ovo predstavlja signal investitorima da je Amerika voljna da ulaže svoj novac u Srbiju, što dalje inicira realizaciju projekata i izgradnju puteva, što je značajno za naše građane, ali i privredni rast čitave zemlje.Ovo je jedan od dokaza o jačanju ukupne saradnje Srbije i SAD. Međutim, ovo nije prvi put da dolazi do ekonomske saradnje dveju država.

godine.Takođe, DFC je pravni sledbenik prekomorske korporacije za privatne investicije koja je nosilac izvršenja Sporazuma iz 2001. godine. Sredstva iz Fonda DFC

je istaći i da smo prošle godine ostvarili istorijski maksimum u trgovinskoj razmeni sa SAD u iznosu od 854 miliona dolara, a zahvaljujući ovoj saradnji možemo da očekujemo samo povećanje naše razmene.Bitno je reći da su SAD do sada u Srbiju uložile više od 14 milijardi evra i zapošljavaju više od 95.000 ljudi u zemlji, a u budućnosti se može očekivati još intenzivnija saradnja.Ovaj Sporazum nam pruža i mnogo više u poređenju sa Sporazumom iz 2001. godine. Spektar finansijskih usluga je proširen i uključuje između ostalog i sva osiguranja, studije izvodljivosti za potencijalne projekte i grantove i predstavlja preduslov za realizaciju garantne šeme koja će u saradnji sa DFC i komercijalnim bankama u Srbiji biti sprovedena.Imajući u vidu zakonske procedure u Srbiji, Sporazum će dobiti i puni pravni efekat ratifikacijom u Skupštini Republike Srbije, čime će i Sporazum iz 2001. godine prestati da važi.Ako se osvrnemo na praksu DFC u svetu i brojne primere uspešne saradnje, primetićemo da je DFC obezbeđivala uspešnu podršku u razvoju obnovljivih izvora energije, unapređenju medicinske zaštite u afričkim zemljama, kao i razvoju malih i srednjih preduzeća u zemljama u razvoju.Ono što je sigurno je da će ovi podsticaji doprineti otvaranju novih radnih mesta, ali i još boljem pozicioniranju Srbije na listi onih zemalja koje su sigurne i atraktivne za investiranje, čija je privreda stabilna i predstavlja sigurno mesto za biznis.Ovaj sporazum možemo posmatrati kao dokument poverenja koje Srbija uživa, imajući u vidu ekonomske reforme koje sprovodi, podršku SAD na putu naših evropskih integracija i kako je sam ambasador Gotfri rekao: „Budućnosti Srbije, kao ekonomskog lidera na Balkanu“.Unapređenje odnosa sa Amerikom predstavlja jedan od spoljno-političkih prioriteta Republike Srbije. Važno je da odnose unapređujemo i na drugim poljima poput sporta, kulture, nauke i drugim oblastima.Posebno je važno intenziviranje ekonomskih veza i saradnja sa investicionim partnerima i zato ću u Danu za glasanje, odnosno danas popodne, poslanička grupa SPS podržati ovaj sporazum. Zahvaljujem. Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo sa radom, dozvolite mi da u vaše i svoje ime pozdravim učenike i predstavnike stručne škole „Dušan Trifunac Dragoš“ iz Svrljiga, koji prate deo današnje sednice sa galerije u Velikoj sali.Molimo veliki aplauz i kojima je upriličena poseta danas u zdanju Narodne skupštine.Sada nastavljamo.Reč ima narodni poslanik Milija Miletić. Izvolite. Zahvaljujem se, potpredsedniče Skupštine.Uvaženi ministre, kolege poslanici, dragi sugrađani, draga deco iz Svrljiga, profesori, direktore škole, građani Srbije, i građana Svrljiga i svih ljudi koji žive na teritoriji jugoistoka Srbije zahvalio kao prvo Vladi Republike Srbije, predsedniku Skupštine, državi Srbiji daje mogućnost da se naša Srbija razvija u svakom delu naše zemlje Srbije.Ovo je nešto što je dobro za sve nas. Ovi sporazumi su bitni za nas, za našu zemlju, ali najbitnije za sve nas ovde u Srbiji jesu naša deca. Ovo su deca iz Svrljiga koja su veoma pametna i kada govorim da dolazim iz Svrljiga, to je najlepša opština u Srbiji, ali tu su i najbolji ljudi u Srbiji, to su u Svrljigu.To su naša deca koja su izmislila nekoliko stvari koje su bitne za budućnost i razvoj naše zemlje, za razvoj nauke. To je bio filter što se tiče zaštite životne sredine i uređaja koji će sutra zaštiti zdravlje i spasiti živote ljudi.Još jednom kao poslanik, kao čovek, pozdravljam sve ljude, a posebno našu decu iz Svrljiga, iz svih delova Srbije. Sve najbolje i neka nam je živa i napred Srbija! Sve najbolje.

Poštovani predsedavajući, ministre, kolege poslanici, hteo bih sa vama da podelim neka svoja zapažanja vezano za Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o podsticanju investicije između Vlade Republike Srbije

nikakve sumnje da se kao zemlja nalazimo na području gde dolazi do snažnog geopolitičkog sučeljavanja velikih sila, što su u poslednje vreme, naročito vidi na ekonomskom planu. Sjedinjene Američke Države kao najjača svetska sila svakako da imaju i najveći kapacitet da presudno utiču na političke, bezbednosne, ekonomske procese, ne samo na Balkanu nego i u Evropi, što se, recimo, vidi na primeru izgradnje gasovoda Severni tok 2. Zbog toga je nama veoma bitno da stvaramo uslove za poboljšanje bilateralnih odnosa sa SAD.Imamo prilično stabilnu političku komunikaciju sa Vašingtonom, imamo razvijenu vojnu saradnju, naročito sa Nacionalnom gardom Ohajo, imamo Sporazum SOFA o statusu američkog vojnog osoblja na našoj teritoriji, imao saradnju sa KFOR-om u kome se takođe nalaze američke snage samo, čini mi se, za prva tri meseca u ovoj godini, naša vojska je imala preko 130 raznih aktivnosti sa Multinacionalnom brigadom KFOR-a, što je sve dobro, ali na ekonomskom planu mislim da trebamo da učinimo, ministre, mnogo više napora da se ti odnosi unaprede.Zvanični podaci govore o tome da smo imali prošle godine oko 700 miliona dolara međusobnu razmenu, što je za vodeću ekonomsku silu u svetu poprilično malo. Mislim da tu moramo mnogo toga da uradimo i da će upravo DFC, odnosno ovaj međunarodni fond uspeti da nama stvori novu snažniju osnovu i zamajac za unapređenje tih odnosa.Godine 2018. tadašnji američki ambasador je izjavio da u Srbiji radi 100 američkih kompanija koje su investirale četiri milijarde dolara i zapošljavaju 20.000 ljudi, u odnosu na nemačke kompanije koje zapošljavaju 70.000 ljudi, dok su ukupne investicije svih kompanija koje su članice Američke privredne komore 14 milijardi, a u njima je zaposlenost 100.000 ljudi. Naravno da ekonomska saradnja SAD i investicije američke kompanije mogu da pokrenu snažno privredni razvoj Srbije, ali američke kompanije donose najsavremeniju tehnologiju, donose veoma iskusan menadžment, donose savremen način poslovanja, ali ono što je, rekao bih, gospodine ministre, za našu privredu posebno bitno, a to je transparentnost u poslovanju, bez toga nema napretka nijedne ekonomije. Transparentnost podrazumeva i oštru borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i zloupotreba koje mogu da nastanu od strane pojedinaca koji se nalaze u državnom aparatu.Povećanje transparentnosti u svemu tome je veoma, veoma važna i mislim da će pozicioniranje Američke agencije za razvoj biti u tom smislu jedan korak napred. Pored toga, mislim da ćemo u značajnoj meri moći da ojačamo bilateralne odnose sa SAD i da nam to stvori uslove za određenu relaksaciju po onom pitanju po kome se nikako ne slažemo i gde su nam stavovi potpuno suprotstavljeni, a to je pitanje Kosova i Metohije.Znamo za stav SAD da je za njih to država i da je ta priča završena i da se od nas očekuje takozvano međusobno priznanje što je po meni neka nebuloza iako sam politikolog, moram da priznam da veću glupost nisam nisam čuo svih ovih godina otkad se iole bavim politikom i prisutan sam u javnom životu skoro 35 godina, ali dobro, svašta čovek čuje u svom životu.Ono što mislim da kao Vlada trebate da uradite više je da snažno promovišete mogućnosti koje će pružiti prisustvo DFC u Srbiji. Ja se sećam da je Ričard Grener posle potpisivanja, verovatno se i vi sećate onog Sporazuma o normalizaciji odnosa, rekao, da je cilj delovanja DFC između ostalog da snažno pomognu privatni sektor, mala i srednja preduzeća i da nauče te ljude, da ne razmišljaju više na ruski, na kineski način, nego da prihvataju američki način poslovanja i američki način razmišljanja. Već u tome se vidi da tu ima određene geopolitike, ali to nam pokazuje da je Srbija uspela da napravi veoma uspešan model, na jednom globalnom trusnom geopolitičkom području, gde nas teraju da se opredeljujete da li ste za ovu ili za onu stranu i da trpite štetu kada se opredelite za jednu stranu gde je Srbija upravo preko DFC-a i tog Sporazuma o ekonomskoj normalizaciji uspela da napravi jedan dobar model saradnje i da natera i SAD da počnu da da počnu da se ekonomski takmiče na našem području.Pogledajte samo, EU je prihvatila da učestvuje u izgradnji brzih pruga na području od Beograda do granice sa Severnom Makedonijom nakon što je Kina ponudila svoje uslove. Evropljani su onda rekli – mi ćemo dati bolje uslove. To sve pokazuje da postoji jedna snažna geopolitička utakmica, ali to je dobro za nas i mi iz toga možemo da izvučemo određene koristi i dolazak DFC jeste određena korist jer se Vašington opredelio da se ovde takmiči sa konkurentskim silama, a ne da ide sa nekim merama kao što su mere protiv, recimo, izgradnje gasovoda Severni tog 2. Zbog toga mislim da ćemo u narednom periodu i verujem da ćemo iskoristiti na najbolji mogući način prisustvom DFC da pomognemo razvoju naše ekonomije, da dobijemo sredstva za neophodne infrastrukturne projekte, ali da naročito pomognemo razvoju privatnog sektora, tih malih i srednjih preduzeća.Ponavljam, za to nam je potrebna transparentnost, za to nam je potrebna još snažnija borba protiv korupcije, protiv organizovanog kriminala i da na najbolji način iskoristimo prisustvo DFC da bismo mogli da poboljšamo sveukupne odnose sa SAD, jer poboljšanje jer poboljšanje odnosa sa Vašingtonom ne samo da može da nam donese ekonomsku dobit, ne samo da može da relaksira neke političke tenzije koje postoje između Vašingtona i Beograda po pitanju KiM, već na olakšava i saradnju sa nama veoma prijateljskim zemljama sa kojima imamo strateška partnerstva, sa Rusijom i sa Kinom.Dakle, još jednom ponavljam, DFC je možda najbolji odgovor svima onima koji se podsmešljivo odnose prema ideji na četiri temeljna stuba kada je u pitanju spoljna politika. Da to je moguće uraditi i u ovim gotovo hladnoratovskim geopolitičkim sučeljavanjima na međunarodnoj sceni.Zbog toga ja snažno podržavam ovaj zakon koji će omogućiti i rad DFC u Srbiji. Verujem da ćete i vi jednom veoma veoma intenzivnom promocijom pokazati našim ljudima, našim poslovnim ljudima i onima koji žele da započnu nove poslove da tu imaju veliku šansu da dođu do određenih sredstava. Uostalom, nemojmo da zaboravimo da DFC ne želi samo da kreditira ili da daje garancije. Oni žele čak i da učestvuju kao partneri u poslovima sa kompanijama koje već imaju neke veoma dobre poslove i koji postižu određene rezultate. Hvala vam. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Milovanu Drecunu.Reč ima narodni poslanik Ivan Ribać** Hvala predsedavajuća.Uvaženi ministre, poštovani narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, ja ću kao dugogodišnji radnik Uprave carina da govorim o Sporazumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom priznavanju Programa ovlašćenih privredih subjekata za sigurnost i bezbednost, koji se potpisuje između Uprave carina Ministarstva finansija Republike Srbije i Programa za upravljanje kreditima preduzeća Generalne carinske administracije Narodne Republike Kine.Na samom početku bih hteo da kažem nekoliko reči o samom ovom programu ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost AEO u Srbiji. Odredbe vezane za ovaj program se nalaze u Carinskom zakonu još od 2010. godine. Međutim, kao i sa svim sporazumima, zakonima i ostalim pravnim aktima mi smo na njih morali da čekamo

godine.Program AEO je u potpunost usaglašen sa programom zemalja EU i trenutno u Srbiji 35 kompanija poseduje AEO sertifikat. To su kompanije koje treba da ispune sledeće kriterijume: da su se pridržavale svih carinskih propisa u prethodnom periodu, da nisu činile krivična i prekršajna dela, da su finansijski stabilne u ispunjavanju svojih obaveza prema Republici Srbiji, da ispunjavaju odgovarajuće standarde za sigurnost i bezbednost u lancu snabdevanja i druge kriterijume. Sve ih to čini stabilnim i pouzdanim partnerima Uprave carina, ali i sigurnim partnerima u međunarodnoj trgovini.Prednosti koje kompanije dobijaju ovim statusom su brojne: olakšan pristup pojednostavljenom carinskom postupku, manji broj kontrola, prioritet prilikom kontrole, manji troškovi poslovanja, bolje pružanje usluga i sledeći. Jedan od tih benefita jeste i taj što ove prednosti kompanije mogu imati i na međunarodnom planu u poslovanju u drugim državama, a to će se desiti upravo ovakvim jednim međunarodnim sporazumom o kome danas raspravljamo i koji će u budućnosti biti potpisan između Kine i Srbije.Kada je u pitanju ovaj sporazum želim da napomenem da su bilateralni odnosi saradnje između Republike Srbije i Narodne Republike Kine bazirani na tradicionalno bliskim vezama dva naroda koji se redovno unapređuju, redovnim kontaktima na svim nivoima. Narodna Republika Kina jedan je od najznačajnijih stubova srpske spoljne politike i najveći ekonomski partner sigurno Srbije u Aziji.Bitno Aziji.Bitno je istaći da je Narodna Republika Kina do sada pružala principijelnu i stabilnu podršku RS po pitanju tzv. republike Kosovo za prijem u članstvo svetske carinske organizacije i s tim u vezi posebno treba da naglasimo da je Narodna Republika Kina članica radne grupe koja se bavi pitanjima pristupanja Svetskoj carinskoj organizaciji.Ovim sporazumom, između carinske administracije Srbije i Kine, nastavljaju odličnu saradnju koja se tokom nekoliko proteklih godina odvijala i kroz okvirni protokol za saradnju u olakšavanju postupka carinjenja između kineske, mađarske, makedonske i srpske carine, tzv. „Tri plus jedan“ Protokol koji je potpisan u Beogradu 17. decembra 2014. godine u okviru Samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope.Imajući Evrope.Imajući u vidu da RS kao i Narodna Republika Kina posvećena pojednostavljenju i ubrzanju carinskih procedura, kao i da su programi za dodeljivanje AEO odobrenja operativni u obe države, Carinska administracija Narodne Republike Kine je predložila započinjanje pregovora u uzajamnom priznavanju čiji je krajnji cilj upravo i zaključivanje ovog bilateralnog sporazuma.Osnovni ciljevi ovog sporazuma su sledeći: unapređenje bezbednosti u prometu robe između dve zemlje, korišćenje olakšica u odnosu na carinske kontrole, odnosno pojednostavljenja i povoljniji tretman u pogledu procene i kontrole rizika. Ostvarenje navedenih ciljeva doneće bolje poslovne mogućnosti u obe države, unaprediti bezbednost u prometu roba koje ulaze i izlaze sa teritorija država potpisnica, bez ometanja trgovinskih tokova, kao i otklanjanje prepreka u međusobnoj trgovini.Želim da napomenem da je i ovaj sporazum još jedna potvrda izuzetne saradnje između naše dve države. Očekujem i nadam se da će ovaj sporazum predstavljati dalji osnov za jačanje ekonomskih odnosa i još bolju kooperaciju carinskih administracija dve zemlje.Dok pored ovih sporazuma o kojima danas pričamo i koje ćemo u dogledno vreme potpisati, mi svakodnevno potpisujemo i nove sporazume koji poboljšavaju i olakšavaju svakodnevni život naših građana. Otvaramo nove bolnice, kao što ćemo za nekoliko meseci u rekordnom roku otvoriti i bolnicu u Novom Sadu. Počinjemo zajedničku proizvodnju vakcina sa našim prijateljima iz Rusije, čime rešavamo par ekselans zdravstveno pitanje na svetskom nivou. Otvaramo fabrike, kao ovu za koju smo pre nekoliko dana stavili kamen temeljac, ovu fabriku južnokorejskog giganta koji će

koju ćemo graditi uz pomoć naših prijatelja iz EU i na čemu smo im zahvalni.Za sve to vreme našeg ekonomskog razvitka, mi stvaramo jake, prijateljske i neraskidive veze kako sa Kinom i ovim zemljama o kojima danas pričamo,

mi razmišljamo o progresu, o razvitku naše zemlje i naroda, ne samo razmišljamo, nego i delamo, a to je priznaćete velika razlika, moram da priupitam kako vas kolege narodni poslanici, tako i naš narod, čime se to bave naši politički neistomišljenici, da in ne nazovem oponenti? Šta oni to nude našem narodu, na šta pozivaju?Kako vidimo, poslednjih dana pozivaju na revanšizam, pozivaju na čistke, pozivaju na progon. Onda bih postavio pitanje, da li je to govor mržnje koji se stalno nama spočitava ili govor mira, tolerancije i saradnje?Kažu da će hapsiti sve one što su se ogrešili o zakon u startu kršeći prezumcija nevinosti. Šta se dešava, postavio bih pitanje, sa ogromnom većinom građana koji daju iz izbora u izbore sve veću podršku našoj našoj stranci, našoj politici vodeći se onim što je u političkoj teoriji poznato kao teorija racionalnog izbora gde svako glasa za ono što misli da je najbolje za njega,

Da li ćete njih progoniti samo što su glasali za našu stranku, ostavljati bez mogućnosti zapošljavanja, bez posla, bez mogućnosti da upišu decu u vrtić?Naravno da nećete, poštovana opozicijo, iz više razloga. Prvi, jer vam je program loš. Morate da kažete nešto i da ponudite nešto što će omogućiti bolji život građanima, a mi smo sve već to uradili i svakodnevno radimo sve više i više, tako da nas ne možete stići, a i imali ste prilike dugi niz godina koliko ste bili na vlasti i ništa od toga niste uradili.Drugo, mi smo prihvatljiv partner svima, koji drži reč, na koga se možete osloniti, koji ispunjava sve svoje obaveze i na unutrašnjoj i na spoljnoj politici, a ne kao neki naši prijatelji sa Kosova koji svake nedelje potpišu po nešto, ali ništa na kraju ne ispune.Mi

nas.Treće, zato što jedino što nudite kao vaš politički program to je revanšizam, to su hapšenja onih koji su se ogrešili o zakon. Poštovana gospodo, smetnuli ste sa uma da smo mi sami spremni da prepoznamo i otkrijemo i kukolj i škart u svim redovima, pa i u našim i sami ih privedemo poznaniju prava.Na kraju, četvrto, zato jer koliko god se trudili da klevetama, lažima i optužbama ovu vlast prevarite i prevarite mudri srpski narod i učinite ga slepim kod očiju, to ne možete jer on jasno uviđa ko misli, ko radi i ko govori za njegovo dobro.Najlepše hvala na pažnji. Zahvaljujem se narodnom poslaniku.Reč ima narodni poslanik Adrijana Pupovac.Izvolite. Zahvaljujem potpredsednice Narodne skupštine.Poštovani ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, i na prvom mestu uvažene građanke i građani Republike Srbije, kada su ovakvi predlozi zakona na dnevnom redu skromno je reći da predstavljaju upravo potvrđivanje izuzetne saradnje sa SAD, Republikom Francuskom

oko čega zaista trebamo kao društvo odgovorne, moderne države da postignemo konsenzus kako bi se i kineski i francuski narod, ali i narod SAD došavši u Republiku Srbiju osećao kao da je u svojoj kući.Koliko je napredovala naša država sa Aleksandrom Vučićem na čelu, imajući u vidu činjenicu da je Deveta sednica redovnog zasedanja Narodne Skupštine Republike Srbije sazvana na osnovu krovnog zakona, Zakona o budžetu,

a javni dug je bio preko 70%, sramežljivo smo dostavljali idejne projekte koji su od opšteg značaja, nadajući se da će doći bolje vreme za njihovu realizaciju. I došlo

BDP.Zahvaljujući uspešnom nastavku saradnje sa sadašnjim načelnikom okruga, pojedinim ministarstvima čiji je stožer upravo Ministarstvo finansija, predsednica Vlade i naš predsednik Aleksandar Vučić, imajući u vidu činjenicu da tokovi novca nisu vodena para da mogu da ispare, bar kada je SNS u pitanju, s ponosom mogu istaći za građane istočne Srbije da je samo za puteve i pruge u Borskom upravnom okrugu u 2019. godini uloženo 10,5 milijardi dinara, kao i očekivanje izgradnje istočnog kraka autoputa „Vožd Karađorđe“. Za moje Borane bitno je da znaju da su izdvojena sredstva i za deo puta Bor-Selište, deo puta Negotin-Bor, kao i za putni pravac Bor-Brestovac-Metovnica-Zaječar.Kada govorimo o infrastrukturnim projektima, zahvaljujući ministru Momiroviću i Ministarstvu saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture koje predvodi, izdvojeno je 80 miliona evra za investicije komunalne infrastrukture. postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, četiri u gradu, jedno na Borskom jezeru, kao i 108 km kanalizacione infrastrukture, na čemu su građani Bora posebno godina je bilo potrebno da se shvati kolika opasnost od brodova porinutih kod Prahova leži na tom delu Dunava, biseru Timočke Krajine. Isplanirati kompletnu rekonstrukciju brodske prevodnice na Hidroelektrani „Đerdap II“ koja će ubrzati saobraćaj na tom delu Dunava. Za izvlačenje opasnih brodova, samo za dokumentaciju i snimanje izdvojeno je 1,5 miliona evra, gde će se konačno brodski prevoz tereta, ali i putnika, bez straha obavljati i našom stranom Dunava.Za istočnu Srbiju jedan od najbitnijih projekata je i nastavak izgradnje druge faze Bogovinskog vodozahvata koji se, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću i predsednici Vlade, nalazi na listi prioriteta planirane i potencijalne akumulacije prvog nivoa značaja i koji sa stanovišta regionalnog sistema snabdevanja vode, kako stanovništva, tako i ostalih privrednih subjekata, ali i važnih objekata odbrane od poplava, ima strateški značaj za Republiku Srbiju.Zainteresovanost Borskog i Zaječarskog upravnog okruga, ali i opštine Boljevac, Knjaževac i Sokobanja, govori o tome da su ovim projektom prevaziđene političke, geografske, demografske, prostorne i lokalne razlike. Upravo zahvaljujući bilateralnim sporazumom, realizacija projekata biće i brža ali i lakša.Posebna mi je čast što sam član Poslaničke grupe prijateljstva sa Kinom i Francuskom. Obostrano korisna saradnja i zajednički razvoj Narodne Republike Kine i Republike Srbije ogleda se i kroz kapitalne investicije u Železaru Smederevo i rudnik u Boru, koji su u 2020. godini osvojili prvo i drugo mesto po redu izvoznika u Republici Srbiji.U

Porasle su plate koje prosečno u „Serbia Zijin Bor Corper“ doo Bor iznose 85.000 dinara u neto iznosu. Staro je zamenjeno novim, boljim, savremenijim. Ponovo se vidi jasna vizija budućnosti, prosperiteta, napretka.Sa bratskim kineskim narodom ta vizija u Boru je dobila novo ime Si Đin, dok je u Republici Srbiji ime našeg predsednika Aleksandar Vučić. Hvala vam.

imaju svoju finansijsku, odnosno ekonomsku dimenziju, zato ove ugovore danas nama predstavlja gospodin ministar, ali mora se reći da ovi ugovori imaju i svoju razvojnu i političku dimenziju i imaju apsolutno međudržavnu dimenziju i deo su ukupnih odnosa Republike Srbije sa ovim državama.Ne može se prenebregnuti činjenica da ovi ugovori sami po sebi pokazuju u stvari koliko mi imamo aktivnu i mudru spoljnu politiku i da naše državno rukovodstvo sarađuje sa velikim državama sveta, da su te države uključene u ekonomski razvoj Republike Srbije, da je ta saradnja veoma široka, veoma široka po sadržaju, da ima veliki broj ugovora koji su predmet zajedničkog rada, a to ne samo da unapređuje infrastrukturu Republike Srbije, ne samo da obezbeđuje otvaranje novih radnih mesta, početak rada novih kompanija, zapošljavanje ljudi, opšte blagostanje, uvećava društveni bruto proizvod Republike Srbije, nego s druge strane pokazuje Republiku Srbiju u jednom drugom, novom svetlu u odnosu na vreme pre.Naime, posle 2000. godine imali smo jednu praktičnu situaciju, da je naša privreda pala na kolena procesom pljačkaške pljačkaške privatizacije i otvaranjem, liberalizacijom našeg društva za uvoz proizvoda bez bilo kakve zaštite države, sledeći slepo model društva liberalne liberalne ekonomije, mi smo dozvolili da nam mnogo toga propadne i trebalo je puno, puno vremena da se sredi ekonomski sistem, da se uspostavi ekonomska stabilnost da bi se mogli napraviti ovakvi koraci. taj rad u ekonomiji nije bio sam po sebi dovoljan da nije bilo i ove aktivnosti na planu unapređenja međudržavnih odnosa.Reći ću nešto i ovim ugovorima i o međudržavnim odnosima, ali ne mogu da ovom prilikom ne iskoristim, s obzirom da ovi ugovori imaju, rekao sam, pored finansijske, ekonomske dimenzije, infrastrukturnu dimenziju, ne mogu da ne pomenem i ono što nam je predsednik Vučić saopštio juče iz Brisela, kada je rekao da ćemo uz podršku EU izgraditi železničku prugu, citiram, između Beograda i Niša, ali i od Niša do Leskovca, Vranja, Tabanovca, Preševa, do granice sa Severnom Makedonijom, što će nam omogućiti bolje veze i sa Bečom i sa Zagrebom, sa Atinom, Solunom, Sofijom i Istanbulom. Istakao je značaj realizacije ovih ugovora.Ovo pominjem u kontekstu svega onoga što se dešavalo zadnjih godina u Republici Srbiji. Jednostavno, ova Vlada je promenila sliku Srbije, ne samo u međunarodnim odnosima, nego i u regionu, ali mi koji živimo u Republici Srbiji najbolje možemo videti koliko se radi, koliko se privređuje i koliko se novih kilometara autoputeva i magistralnih puteva pravi, kako se realizuju brojni ugovori, odnosno brojni projekti u različitim oblastima. Jednostavno, kako se unapredila ekonomska slika Republike Srbije, ekonomska situacija Republike Srbije.Čini mi se, pre neki dan MMF je odao priznanje Srbiji za rezultate u oblasti ekonomije. Rekli su da smo u 2020. godini bili jedna od najboljih ekonomija u Evropi u uslovima pandemije i opšteg pada proizvodnje u gotovo svim državama sveta, a za 2021. godinu predviđen je predviđen je čak rast od 6%.Ovo pominjem u kontekstu činjenice da prvi od ugovora o kom ću nešto reći koji se odnosi na Narodnu Republiku Kinu mora da, kako bih rekao, osvetli značaj i ulogu Narodne Republike Kine u svetskim odnosima. Naime, Kina je postala glavna ekonomija sveta, ona je prva zemlja koja se suočila sa koronom, ali je i prva zemlja koja je stavila pod kontrolu Kovid-19 i tokom cele 2020. godine kineska država je bila jedna od retkih u svetu koja je imala pozitivnu stopu ekonomskog rasta, 2020. godine ta stopa je iznosila 2,3%.Kina je ostvarila, naravno, i druge ciljeve, ali ovo govorim u kontekstu značaja Narodne Republike Kine u svetskim odnosima i značaja naših odnosa sa Narodnom Republikom Kinom. Ako samo pomenem podatak da prema novoj statistici u prvom kvartalu ove godine Kina je postigla rast BDP-a od 18,3%, a cilj je za ovu godinu da bude 6%, a Svetska banka u isto vreme prognozira da će kineski ekonomski rast na godišnjem nivou dostići 8,1%. Onda možete misliti šta to znači u svetskim razmerama za jednu zemlju koja ima 1,3 milijarde stanovnika i predstavlja jednu ogromnu ekonomiju koja ima različite, kako bih rekao, elemente saradnje sa drugim državama.U tom kontekstu može se razumeti šta za našu ekonomiju znači saradnja sa Narodnom Republikom Kinom. Sporazum

zakona ostvaruju bolje poslovne mogućnosti u obe države za unapređenje bezbednosti u prometu robe koja ulazi i izlazi sa teritorija država potpisnica, bez ometanja trgovinskih tokova, kao otklanjanje prepreka u međusobnoj trgovini.Ovo je nešto što je Srbiji jako potrebno i Narodnoj Republici Kini, iz prostog razloga da bi se u međusobnim odnosima i umanjio debalans u ekonomskoj razmeni koja postoji, to je jedna činjenica, jer mi imamo veoma intenzivnu saradnju sa Narodnom Republikom Kinom, a opet ta saradnja sa Narodnom Republikom Kinom je veoma široka po svom spektru i ima različite elemente.Juče smo imali priliku da kao Grupa prijateljstva sa Narodnom Republikom Kinom ugostimo ambasadorku Čen Bo i čuli smo od nje puno lepih reči o našoj saradnji, puno puno važnih stvari o sadržaju naše saradnje i upoznamo se šta je Kina uradila za svet i za nas u protekloj godini.Što se tiče Srbije, mislim da je najvažnija stvar koja se može reći za prošlu godinu jeste činjenica

Kina je pomogla da Srbija na vreme dobije medicinsku opremu, da dobije respiratore, da dobije sve ono što je potrebno da bi se na pravi način suprotstavili Kovidu-19. Pored toga, i kineski lekari su došli kod nas. Ovo se mora pomenuti da bi se video značaj Narodne Republike Kine i podrška Srbije u borbi protiv kovida. Ali, u vreme kada kada se pokazalo da je vakcina jedini način da se zaustavi kovid, mi smo nabavili zaključno sa prekjučerašnjim danom tri miliona doza vakcina vakcina iz Kine. Zahvaljujući tom broju, naravno, i činjenici da smo nabili i „fajzer“ i „sputnjik“ i „astra zeneku“, da smo jedna od retkih zemalja u svetu koja ima četiri različite vrste vakcina kojima se građani mogu vakcinisati i da postoji mogućnost slobodnog izbora. po broju vakcinisanih i revakcinisanih među prvim državama u Evropi i u svetu. Ovo je, naravno, važno i za stanovišta razvoja i ekonomije, jer ako nemamo radno sposobno stanovništvo koje može da učestvuje u razvoju ekonomskih aktivnosti, onda to ništa ne znači.To je samo jedna od stvari koju smo mogli čuti juče od ambasadorke, ali ono što mi svi znamo da godinama unatrag Srbija odlično sarađuje sa Narodnom Republikom Kinom, da kineske kompanije učestvuju i izgradnji deonica auto-puta Beograd-Južni Jadran, obilaznice oko Beograda, da se zajedno sa Kinom realizuje projekat brze pruge od Budimpešte do Beograda, da su u kineskoj kompaniji učestvovali u izgradnji drugog bloka termoelektrane Kostolac B i izgradnji trećeg bloka, da ne pominjem značaj kineskih kompanija vezano za našu privredu. Kompanija HBIS je, kao što znamo, vlasnik Železare Smederevo, „Zi Jin“ je kupio kombinat u Boru. Boru. U Zrenjaninu se pravi velika fabrika guma. Ovo je samo deo svih onih ukupnih odnosa koje imamo sa Narodnom Republikom Kinom i to treba istaći.O

ukupnoj sumi sredstava koja je deo projekata zajedničke realizacije, jer imate unutar procesa saradnje „17 plus 1“ ima članica Evropske unije koje imaju veći obim saradnje sa Narodnom Republikom Kinom na tim projektima, kao što su Poljska, kao što je Rumunija, kao što je Češka, kao što je Mađarska, čini mi se i Slovačka.Znači, ima pojedinačnih projekata koji su vredniji, ali po broju ukupnih projekata koji se realizuju, po svemu onome što Srbija znači u tom procesu saradnje „17 plus 1“, vidi se da je naša uloga i te kako velika. Na kraju krajeva, mi smo bili domaćini jednog skupa 2014. godine, što govori i o tom odnosu koji Kina ima prema nama i Beogradu se nalazi Asocijacija za razvoj infrastrukture, što opet govori samo po sebi o značaju koji Beograd ima kao jedno čvorno mesto za razvoj infrastrukture. Ovaj ugovor koji smo potpisali sa Narodnom Republikom Kinom će samo dalje unaprediti tu saradnju.Kada sam pomenuo da imamo mudru državnu politiku i aktivnu državnu politiku, to sam pomenuo juče i dužan sam da to građanima Republike Srbije kažem, mora se razumeti da ton tim odnosima daju predsednici Si Đinping i predsednik Vučić. To nije nikakvo preterivanje, to je logična stvar i u našim odnosima dobra stvar, jer to nam daje mogućnost da sa Kinom imamo posebne odnose, na kraju krajeva, jer svi znamo da smo mi 2009. godine sa Kinom uspostavili strateško partnerstvo, pa je to prošireno partnerstvo, prošireno partnerstvo, sada je sveobuhvatno, kako Si Đinping ima priliku da, kako često naglašava, to je čelično prijateljstvo, i to samo po sebi govori o odnosima između nas i Narodne Republike Kine.Drugi sporazum o kom mi sporazum o kom mi danas raspravljamo jeste Sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o podsticaju investicija između Vlade Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

ali mi smo, ja sam lično ubeđen, zadnjih nekoliko godina, pogotovo u septembru prošle godine kada je predsednik Vučić u Vašingtonu potpisao Vašingtonski sporazum o ekonomskoj saradnji, mislim da smo tim potezom otvorili novu stranicu u našim odnosima.Znamo sve šta se dešavalo u prošlosti tokom 90-ih godina, pogotovo bombardovanje 1999. godine, znamo kako stvari stoje, ali želimo jednostavno da odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama budu bolji. Sjedinjene Američke Države su danas jedan od najvećih stranih investitora u Republici Srbiji, uz najveća ulaganja. To u je kompanija „Filip Moris“, „Pepsi Ko“, „Koka-kola“, „Bol korporejšn“ i ostali. Ovo pominjem zato što svi ti odnosi, kažem, imaju ti i ekonomsku i ostale dimenzije i o tome se mora voditi računa, jer ovaj sporazum nam jednostavno daje mogućnost da dobijemo na kredibilitetu kao pouzdan ekonomski partner Sjedinjenih Američkih Država, ali i kao zemlja gde postoji mogućnost investicije američkog kapitala u različite infrastrukturne projekte. Realizacijom ovog sporazuma, prihvatanjem ovog sporazuma dobijamo mogućnost da obezbedimo i druge vrste finansijske podrške.Ovaj sporazum ima svoj smisao vezano za realizaciju Vašingtonskog sporazuma, koji nije samo posvećen realizaciji projekata između Beograda i Prištine, već ima jednu širu dimenziju regionalnu i jako je važan jer unapređuje regionalnu saradnju.Neću pominjati političku dimenziju tog odnosa, ali Republika Srbija se pridržava svih elemenata potpisanog sporazuma i mislim da pokazujemo da smo veoma kredibilan, i ozbiljan, i politički, i ekonomski partner. Mislim da tako treba da nastavimo.Treći zakon koji je predmet našeg razmatranja je - Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja projekata u Srbiji. On formalno ima samo, da kažem, promenu nadležne institucije za sprovođenje prioritetnog projekta iz oblasti energetike. Međutim, ono što je važno, on obuhvata, on je deo sporazuma koji obuhvata realizaciju više projekata. Sama činjenica da je vezan za izgradnju metroa u Beogradu govori o značaju ne ne samo ovog zakona, nego i Republike Francuske u unapređenju infrastrukture u Srbiji. Mislim da je jako, jako važan. Sporazum se odnosi na izgradnju metroa. Procenjena vrednost je 4,4 milijarde evra. Izgradnja prve linije metroa trebalo bi da počne krajem ove godine, da se završi do 2028. godine, a druge linije da počne 2023. godine, da se završi do 2030. godine.Ovo govori govori o značaju ovog zakona, ali moram pomenuti još jednu činjenicu koja vezuje ovaj zakon sa onim prethodno pomenutim, vezano za Kinu, ne samo sa stanovišta formalnog odnosa, nego sa stanovišta suštine. Francuska kompanija „Astom“ će finansirati 30% vrednosti projekta i radiće elektro-mehaniku, vozove, vagone, šine, električno napajanje, kompletnu opremu metroa, „Čajna pauer“ će finansirati građevinske radove, ostalih 70% projekata.Na kraju ovog izlaganja vraćam se na početak. Ova tri ugovora, gospodine ministre, imaju ekonomsku, finansijsku, infrastrukturnu, ali i političku dimenziju. Potpuno je evidentno da će usvajanjem ovih zakona, odnosno realizacijom ovih projekata Srbija napraviti još jedan važan veliki korak u unapređivanju svoje infrastrukture. To Republici Srbiji će naravno doneti boljitak, ne samo unutar nas sa stanovišta infrastrukturnih projekata koji se realizuju, nego Srbija postaje važna tranzitna destinacija i za druge zemlje, za slobodno kretanje ljudi, robe i kapitala. To će se osetiti u ekonomiji naše zemlje i u rastu BDP-a.Moram reći da mislim da je ovo sjajna stvar i drago mi je što ste tu, jer ste u situaciji da građanima Republike Srbije objasnite značaj ovih zakona, jer kada se posmatraju naslovi oni imaju suvoparni sadržaj, kad se pogleda suština onda se tek shvati koliko je ovo važno za Republiku Srbiju i za njen budući razvoj.Hvala vam mnogo. Mi ćemo, naravno, u danu za glasanje podržati sva tri zakona.

poštovane dame i gospodo poslanici, poštovani građani, ova tri izvanredna sporazuma doneće nove projekte, investicije, bolje poslovanje i sa Kinom i SAD i sa Francuskom. Upravo ova tri sporazuma koja su, kažem, okrenuta na tri različite strane, Kina, SAD, EU, odnosno Francuska, govore o uravnoteženoj politici i o tome da imamo pravo na uravnoteženu politiku.Ovaj sporazum konkretno, i najviše ću se na njega osloniti, na Sporazum sa Kinom, on će doneti bolje poslovne mogućnosti obema državama. Znači, unaprediće bezbednost u prometu robe, naravno on se tiče određenih i carinskih stvari, pospešiće trgovinske tokove i otkloniće prepreke u trgovini sa Kinom. Sa Kinom, takođe, Srbija vodi veoma uravnoteženu politiku, raznovrsnu politiku, a i, pre svega, ekonomsku politiku.Kina, i to je najvažnije, nesebično pomaže Srbiju na mnogim poljima i za razliku od nekih drugih država Kina ne nameće svoju politiku, ne uslovljava je, niti je ikada, niti će, to je očigledno, ucenjivati Srbiju.Koliko juče u ovoj Skupštini je bila njena cenjen ekselencija ambasadorka Kine Čen Bo na prvom sastanku poslaničke grupe prijateljstva u ovom sazivu. Najbolji primer saradnje Srbije i Kine su naravno epidemija, nabavka vakcina i nesebična pomoć Kine. Već smo čuli, zaključno sa jučerašnjim danom, stiglo nam je tri miliona vakcina Kini, i to je važno reći, i moj govor će sadržati dva dela, jedan će govoriti o kineskom modelu, a jedan deo govora će se odnositi na srpski državni model, a oni su vrlo povezani, to ćete shvatiti na na kraju govora.U Kini, a po meni i u Srbiji, vlada meritokratija. Meritokratija je vođstvo zasnovano na nadarenosti, inteligenciji i drugim bitnim veštinama, a ne na nasleđu, što je aristokratija, ne na bogatstvu, što je plutokratija i ne na volji većine u Kini, što je demokratija koja je mnogo precenjena, da vam ja kažem. Meritokratija je koncept po kome su ekonomska dobra i politička vlast povereni pojedincima na osnovu talenta, pregalaštva i znanja. Mogu da konstatujem da Srbija vođena predsednikom Vučićem takođe primenjuje sličan državotvoran model. Vratiću se kasnije na ovo.Znači, Kina bez obzira na stereotipe o njoj uopšte nije jednopartijska država. U Kini, istina, dominira Komunistička partija Kine, međutim to ništa nije smetalo Kini da postane, već niz godina, najmoćnija ekonomska sila u svetu. U Kini postoji još osam, dakle u onoj Kini, ne govorim o Hong Kongu, Makau i Tajvanu, u samoj Kini postoji još osam političkih partija i one su sve prepoznate, pored KPK u Ustavu Kine i svih devet čine ujedinjeni front kojim, naravno, dominira KPK.Međutim, ovih osam političkih partija su u sistemu višepartijske saradnje i političkih konsultacija pod vođstvom KP Kine i tih osam stranka su, i tu ćete videti neku paralelu kako bi možda to kod nas to trebalo da izgleda, su dobronamerne, jesu opozicione, jesu jednim delom opozicione, ali ne na onaj zapadni način. Međutim, dobronamerne su i ne podmeću klipove u točkove napretka Kine. Na Tajvanu i u Hong Kongu i u Makau, znači, to je jedna zemlja, dva sistema, postoji niz, da ne kažem stotine politički partija. Dakle, prosto osam kineskih stranaka, rekao sam, već nisu opozicione na onaj klasični zapad, ja bih rekao destruktivni način, već one zajedno sa KP Kinom učestvuju u državnim poslovima, savetovanjima o principima državne politike i u izboru čak najvišeg rukovodstva zemlje. Ovih osam partija učestvuju u ostvarenju dogovorene politike i primeni zakona propisa i u organima, što je najvažnije, Svekineskog narodnog kongresa. Imaju nezavistan status, to su dakle nezavisne stranke i svaka uživa ugovorene političke slobode, pravo na organizaciju, nezavisnost, ravnopravnost i tako dalje.Kina poseduje već da ne kažem više milenijuma, sigurno 1500 godina, sposobnu javnu administraciju, odgovornu vlast i vladavinu prava. Naravno, imamo onaj kratki period gde su određene stvari u periodu kada je zaista bio jednopartijski sistem, neke stvari su bile suspendovane, ali 80-ih godina Kina je povratila svoju snagu. Dakle, po istraživanjima zapadnjačkog IPSOS-a o Kini, iz marta 2019. godine, čak 94% Kineza iskazuje zadovoljstvo putem kojim se kreće Kina. Kineska vladajuća partija uživa visok stepen uvažavanja i poverenja stanovništva. Znači, Kinezi su šampioni u pogledu optimizma, i u pogledu budućnosti zemlje, a i nešto da primetim, nešto da primetim, znači, u ovih 14 meseci pandemije nema zemlje koja se bolje nosi sa epidemijom i pandemijom nego Kina, da kažem ona je prva počela da vakciniše one najbitnije kategorije stanovništva još prošle godine.Znači, godine.Znači, kineska država se odgovorno ponaša u pogledu kvaliteta propisa vladavine prava, borbe protiv korupcije i po tome je Kina jako poznata i poseduje, znači, Kina poseduje visok stepen efikasnosti upravljanja, a podrška kineskog naroda vlastima i sistemu je zasnovana na politici i legitimitetu delovanja, odnosno, jednostavno rečeno, kineske vlasti isporučuju kineskom narodu očekivane dobrobiti. Tu bih povukao još jednu paralelu,

dobrobit.Komunistička partija Kine kaže – možemo upravljati samo dok imamo ekonomske rezultate. Kina poseduje institucionalno rešenje za postizanje saglasja, što vidimo i u Srbiji, o nacionalnim prioritetima i što bi ovde trebalo da bude slučaj, i u glavnom, jeste, barem kad vidimo ovaj parlament i rezultate izbora.Vraćam se sada, pravim paralelu sa novim državotvornim ustrojstvom u Srbiji. Dakle, na izborima 2014, 2016, predsedničkim 2017, i 2020. godine, srpski narod, kao nekoga ko zaslužuje poverenje, dakle, SNS i predsednika Vučića, prepoznalo je u brojevima, znači, po ovim izborima 1.740.000 ljudi, 1.820.000 hiljada ljudi, 2.010.000 u slučaju predsednika Vučića, i 1.953.000 građana na prethodnim izborima za SNS. Znači, to je znak. Za šta je to znak? To je znak da je SNS odavno postala široki narodni pokret koji nadilazi važnost i suštinu jedne političke stranke.Srpska napredna stranka predstavlja zlatni presek srpskog društva.

pokret sličan Jedinstvenoj Rusiji, pokret sličan vladajućoj kineskoj partiji, to podrazumeva dva važna preduslova, stabilnu višegodišnju podršku, najmanje polovine biračkog tela i zauzimanje cele pozicije centra i sa leve i sa desne strane, što vidimo da je slučaj.Naravno, Srbija mora da nastavi i ona će nastaviti u EU integracije, i EU je neupitna destinacija Srbije.U svakom slučaju Rusija i Kina pokazuju kako jedan drugačiji model može biti uspešniji od zapadnog. Taj model sve više primenjuje Srbija.Postoje jasne naznake, nastajanja novog političkog modela u Srbiji. Taj novi politički model podrazumeva, pod 1 – etatizam, odnosno jaku ulogu države, pod 2 – kapitalizam sa ljudskim licem, pod 3 – jednu dominantnu partiju i pod 4 – meritorkratiju, i vidimo da je sve to slučaj u Srbiji.Srpska Srbiji.Srpska napredna stranka je postepeno dovela do toga da u Srbiji danas i to treba s ponosom da kažemo vlada meritokratija, vladavina najsposobnijih. U devetoj godini vladavine, predsednik Vučić i SNS, su pokazali da Srbiji nude stabilnost, budućnost, razvoj, uspeh i na unutrašnjem i na spoljno-političkom planu.Predsednik Vučić i SNS grade mostove u društvene podle. Sam predsednik Vučić već devet godina pruža ruku saradnje levici i desnici, i onoj tzv. patriotskoj i onoj tzv. drugoj Srbiji, a stručnim, neokaljanim pripadnicima bivših vladajućih stranaka, predsednik pruža ruku.Srpska napredna stranka je zastupnik one velike većine običnih građana, ne lažne elite. Tokom ovih devet godina u sistem je ponovo uključeno stotine hiljada građana koji su bili ranije tranzicioni gubitnici.Ovi građani su praktično povratili, mi smo im vratili mnoga građanska prava, pravo na rad, na učešće u javnom životu i mnoga druga koja su im oduzela DOS-ovska i tzv. žuta DS lažna elita.Ovo je pozitivna i najpozitivnija sociološka pojava. Pazite, koliko svi znamo, demokratija podrazumeva i ta reč, bukvalno znači vladavinu naroda. Pa, evo vladavine naroda, uz pomoć SNS.Predsednik Vučić vodi strateški, taktički sjajnu politiku, uravnoteženu, to sam već rekao. To je politika neutralnosti, ne samo u teoriji nego i u praksi.Znači, kao što vidimo, Srbija sjajno sarađuje i sa EU, posebno sa Nemačkom, i sa Rusijom i sa Kinom i sa SAD, i sa svim susedima razvijamo uravnotežene i trudimo se što prijateljskim odnosima.Sa naše strane mi smo potpuno pomirljivi. Predsednik Vučić pruža ruku svima, i uprkos provokacija iz Hrvatske iz Federacije BiH, iz Crne Gore, lažne države Kosovo i Albanije, i uprkos tome, i to treba nastaviti, pokazuje se samo hvale vredna trpeljivost i prijateljstvo, i pomoć, o tome sam jednom govorio, pomoć u vakcinama gotovo, svim zemljama, odnosno svim onima koje su to prihvatile.Takođe, predsednik Vučić pokazuje hvale vrednu trpeljivosti spram kampanje mržnje i satanizacije, koja dolazi od tajkunske opozicije i tajkunskih medija.Migrantska politika Srbije, za pohvalu, Vlada dobija pozitivne ocene svih međunarodnih finansijskih institucija, ekonomska situacija u Srbiji je odavno stabilna, a Srbija, i to posebno ovih 14 meseci se izvanredno bori protiv epidemije i predstavlja lidera u vakcinaciji u Evropi.Podele

dovode se strani investitori širom Srbije, otvaraju se radna mesta, a ono što je takođe značajno, mediji su oslobođeni pritiska Vlade. Zapravo, samo manji deo medija u Srbiji podržava Vladu ili Srpsku naprednu stranku, dok je veći deo medija, nažalost pod kontrolom inostranih i tajkunskih krugova, to treba jasno da se kaže. To je, takođe u odnosu na onaj prethodni režim do 2012. značajno reći, u SNS ne postoje tzv. svete krave. Smene i hapšenja funkcionera uopšte nisu retka pojava, dok vlast DS nije smenjivala ni svoje najkorumpiranije funkcioner.Ime Aleksandra Vučića je simbol obnove, izgradnje i uzdizanje Srbije, a zajedno sa predsednikom Vučićem borimo se za to da Srbija ostane pristojno, civilizovano i pravedno društvo, a sopstvena uverenja branimo na asertivan način, dakle uz puno uvažavanje tuđih uverenja. Asertivnost podrazumeva spremnost da se čvrsto i argumentovano zastupa sopstveno uverenje, istovremeno uz spremnost da se sasluša i suprotno mišljenje i uz puno uvažavanje i branjenje prava ovog suprotnog mišljenja.Da završim, građanima je potrebna stabilna i jaka Srbija, takva Srbija podrazumeva da njena stožerna stranka bude stabilna i jaka, takva Srbija traži novi politički model koji upravo pruža SNS.To će sprečiti

Članovi i birači SNS su prosečni, normalni, obični građani. Za kraj, tim običnim građanima kao da je ovaj stih rekao čuveni poljski pesnik Tadeuš Ruževič u čuvenoj svojoj pesmi „Pesme o starim ženama“, gde je rekao „Njihovi sinovi otkrivaju Ameriku, ginu kod Termopila, umiru na krstovima, osvajaju kosmos.“ Živela Srbija. Hvala vam.

dame i gospodo narodni poslanici, drage građanke i dragi građani Srbije, na današnjoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije, govorimo o tri jako bitna bilateralna sporazuma za našu zemlju.

Sporazum sa Francuskom, ali i Sporazum sa SAD, a potom ću govoriti mali detaljnije o Sporazumu sa Narodnom Republikom Kinom.Što se tiče naših odnosa sa Francuskom imamo prijateljske odnose, to su jako dobri odnosi, odnosi na jednom, mogu reći, čistom nivou. Oni su nama prijatelji. Francuska nam je dosta pomogla tokom Prvog svetskog rata, uvek je bila uz nas i smatram da će se ti odnosi i dalje razvijati, a još je bitna stvar to što smo mi na evropskom putu i što je Francuska uz Nemačku lider, odnosno taj promotor razvoja čitave EU.Što se odnosa sa SAD državama tiče, takođe mi smo bili saveznici u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu i mi danas imamo jako kvalitetne odnose, najpre te ekonomske odnose, a o tome svedoči i nedavno otvorena Kancelarija DVC DVC u Beogradu. Smatram da će ti odnosi biti na još većem nivou i da će se ti politički odnosi i dalje razvijati. Naravno, ekonomski su već na jednom zavidnom nivou.Što se tiče sporazuma sa Narodnom Republikom Kinom, moram naglasiti da je ovo jako bitan sporazum kada je u pitanju naša međunarodna trgovina, odnosno otklanjanje brojnih carinskih

odnosno ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost Uprave carina Ministarstva finansija Republike Srbije i Programa za upravljanje kreditima preduzeća Generalne carinske administracije Narodne Republike Kine radi korišćenja olakšica u odnosu na carinske kontrole.Za sprovođenje ovog sporazuma su nadležni naše Ministarstvo finansija, Uprava carina, ali i Generalna carinska uprava Narodne Republike Kine.Ovim sporazumom se predviđaju brojne olakšice, a one se mogu sumirati u pet ključnih olakšica. Ja ću ih sada pročitati. Znači, to je manji broj dokumentarnih kontrola, manji broj fizičkih kontrola uvozne robe, prioritetni postupak za fizičku kontrolu robe, specijalizovane carinske službenike koji će imati posebna zaduženja za komunikaciju i za brzo i efikasno otklanjanje eventualnih problema i obezbeđivanje prioriteta u slučaju zastoja prilikom međunarodne trgovine.Ove olakšice se zasnivaju na jednom bitnom principu međunarodnog privatnog, ali pre svega međunarodnog javnog prava, a to je princip reciprociteta.Ja sam siguran da taj princip reciprociteta ne baštini se samo u tom nekom pravu, zato što mi imamo neke dobre odnose koji su na tom protokolarnom nivou. Ne, ja sam siguran da je ovaj princip reciprociteta snažan i da će se primenjivati baš zato što mi imamo jako dobre i produbljene odnose sa Narodnom Republikom Kinom. Slobodno mogu reći da ti odnosi polako postaju bratski odnosi i zbog toga ove olakšice će doprineti i Narodnoj Republici Kini i Republici Srbiji kada je u pitanju ta međunarodna trgovina.Svi ovi razlozi se mogu sumirati u neke tri ključne ideje. Prva je svakako ta da ćemo jačati naše ekonomske odnose, našu ekonomsku saradnju, drugi je da ćemo otklanjati sve prepreke u našoj međunarodnoj trgovini, a treći je da ćemo na taj način obezbediti, odnosno unaprediti bezbednost u samom tom procesu trgovine, naročito kada su u pitanju carine.Kina je, slobodno mogu reći, veliki prijatelj Srbiji, naša bratska država i to je dokazano mnogo puta, a neću samo govoriti o našoj ekonomskoj saradnji. Takođe, tu je i jako jako razvijena vojna saradnja. Naravno, ne mogu detaljnije govoriti o tim stvarima, ali Republika Srbija i njena namenska industrija svakako da postaju jako bitan faktor u regionu, a siguran sam da postoji i mogućnost da se saradnja sa Narodnom Republikom Kinimo razvije i u tom polju. Siguran sam da je kineska strana takođe zainteresovana.Ali, što se tiče naše ekonomije, mogu vam reći jedan podatak da u poslednjih pet godina čak je 15 puta povećan izvoz naših proizvoda u Narodnu Republiku Kinu i to je sjajan rezultat. Takođe, Kina je naš treći spoljnotrgovinski partner, a ja sam siguran da tu ima potencijala da jednog dana oni budu naš najveći spoljnotrgovinski partner.Što se borbe sa koronavirusom tiče, Kina je Srbiji mnogo pomogla i svi smo svesni toga. Setimo se samo prošle godine kako je kada je ceo slobodno mogu reći, haos oko korone nastao, da je Kina bila ta koja je prva pružila ruku prijateljstva, ruku pomoći, da je poslala svoje najbolje eksperte. Sećamo se onog famoznog tima koji je došao ovde u Srbiju, koji je pomogao nama da naše bolnice preuredimo na taj način da mogu da primaju kovid pacijente. Setimo se samo da su nam Kinezi prvi i poslali brojne maske, respiratore, raznu medicinsku opremu. To je sve uradila Narodna Republika Kina. Izgradili su i dve vrlo moderne laboratorije po najvećim svetskim standardima za otkrivanje tog virusa,

To je jedan jako bitan rezultat. Pola miliona kineskih vakcina gotovo redovno u pravilnim razmacima oni nama šalju. Znači, to je 250 hiljada revakcinisanih osoba.Što se infrastrukture tiče, ja ću pobrojati samo neke ključne projekte. To su na primer projekat izgradnja obilaznice oko Kragujevca, deonica do Moravskog koridora preko Mrčajevaca. Očekuje se do kraja godine, tačnije do sv. Nikole i završetak autoputa Čačak – Požega, ali i deo od Požege do Boljara. Kinezi će graditi i fruškogorski koridor, ali i obilaznicu oko Loznice i obilaznicu oko Novog Sada.Što se obilaznice oko Beograda tiče, Kinezi su već angažovani na toj jednoj deonici, a i sa Rusima grade brzu prugu Beograd – Novi Sad, što je možda i najveći infrastrukturni projekat, u poslednjih 50 godina u našoj državi, zato što ćemo za manje od pola sata moći iz Beograda da stignemo do Novog Sada, a to je jako bitna stvar i Kinezi tu nama dosta pomažu. Naravno ta deonica će ići od Beograda do Novog Sada, brza pruga, ali kasnije se nastavlja do Budimpešte.Još jedna važna kineska investicija, sad govorim o fabrikama, je svakako nova fabrika „Mint“, u Šapcu, za proizvodnju auto delova, pored već postojećeg izgrađenog pogona u Loznici. Pokrenuće se, naravno, i novi pogon „Linglong“ fabrike u Zrenjaninu, kao i fabrike „Sinju“ u Nišu. Sve ove investicije vrede negde oko milijardu dolara.Takođe, Narodna Republika Kina će nam pomoći i kada su u pitanju kolektori, ali i sistemi za prečišćavanje otpadnih voda. Tu je ta pomoć jako bitna.Naravno, još jedan ključni projekat, možda ne samo za Beograd, već za čitavu Srbiju, a to je beogradski metro. Krajem godine na Makišu biće započeta izgradnja beogradskog metroa. Tu će nam pomoći i francuska kompanija, ali i kineska kompanija sa kineskim radnicima. Svesni smo da Narodna Republika Kina ima, kao i Republika Francuska, imaju razrađene sisteme metroa i znamo da će ta njihova, pre svega, ekspertiza nama pomoći da na što bolji i što efikasniji način izgradimo metro ovde u Beogradu.Meni je to jako bitno zato što dolazim sa Čukarice i na to sam veoma ponosan i zato stalno ističem ovaj jako bitan projekat.Hoću za kraj da napomenem da Srbija ostaje na evropskom putu. Srbija će razvijati svoje odnose i sa Francuskom koja je, uz Nemačku, lider EU. Razvijaćemo odnose i sa SAD, ali mi kao suverena zemlja mi ćemo razvijati odnose i sa Ruskom Federacijom i sa Narodnom Republikom Kinom i sa arapskim zemljama i sa svim drugim koji su spremni da sa nama grade bolju budućnost.Moram napomenuti da imamo ogromnu političku podršku kada je Narodna Republika Kina u pitanju i to se zasniva ne samo na reciprocitetu, već i bratstvu, slobodno mogu tako reći, zato što oni poštuju naš suverenitet, naš teritorijalni integritet, a i mi poštujemo tu politiku jedne snažne jedne snažne Kine.Kineske investicije su spasile Smederevo, spasile su Bor. Ceo istok Srbije, a mogu reći i čitavu Republiku Srbiju, jer njihove fabrike su u potpunosti preporodile čitav taj jedan deo Srbije koji je godinama bio zapostavljen.Godinama se tamo ništa nije gradilo, ništa se nije ulagalo. Zahvaljujući Aleksandru Vučiću, zahvaljujući Vladi Republike Srbije, zahvaljujući kineskim prijateljima ceo taj potez istočne Srbije je danas jako, jako, slobodno mogu reći, razvijen to nikada nećemo zaboraviti. Mi svoje prijatelje nikada nećemo izdati. Mi poštujemo Narodnu Republiku Kinu i smatram da će naši odnosi biti na još jednom većem nivou, a to se svakako može sumirati kroz neke dve ključne rečenice, da su Srbija i Kina dobri prijatelji, da je naše prijateljstvo čelično i to ću reći na još jedan način. Reći ću na jedan način na koji bi i predsednik Narodne Republike Kine gospodin Si Đinping rekao, ali i naš predsednik

Zahvaljujem.Nisam sigurna kako će devojke koje spremaju stenografske beleške da zapišu to što ste rekli.Reč ima narodna poslanica Nevena Đurić. Izvolite. **Nevena Đurić** Uvažena predsedavajuća, poštovani ministre, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas raspravljamo o tri važna sporazuma: sa Narodnom Republikom Kinom, sa SAD i sa Francuskom, i sa svakom od pomenutih država Srbija neguje intenzivnu saradnju i stalni napredak u partnerskim odnosima.Punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji svakako je jedan od najvažnijih strateških spoljnopolitičkih prioriteta, ali i sa druge strane se Srbija trudi da ostvari što čvršću i uspešniju saradnju sa svim onim državama koje, i poput Kine, i poput SAD i poput Francuske, imaju dobre i važne projekte za našu državu i naše građane, a upravo je do sada sa pomenutim državama realizovano puno uspešnih projekata i postignuto mnogo dogovora.Ukoliko se osvrnemo samo na saradnju sa Narodnom Republikom Kinom, koja je u poslednjem periodu dosta intenzivirana i za poslednjih pet godina je Srbija 15 puta povećala izvoz u Kinu. Sa druge strane, Kina je treći ukupni spoljnotrgovinski partner Republike Srbije, što je do pre samo par godina bilo u potpunosti nezamislivo.Odnosi između Srbije i Kine se zasnivaju na iskrenom prijateljstvu, na poštovanju i na solidarnosti, a svakako da u velikoj meri takvim odnosima doprinosi lično prijateljstvo koje predsednik Aleksandar Vučić neguje sa predsednikom Narodne Republike Kine i to smo najbolje mogli da vidimo na primeru vakcina, s obzirom da je Srbija jedana od prvih država u svetu koja je dobila zaštitu od ove pošasti.Kina sa jedne strane ima značajnu ulogu u ovako uspešnoj borbi koju je Srbija do sada postigla, kada govorimo o korona virusu, jer znate da je pre samo par dana stiglo pola miliona doza, još jedan kontingent kineske vakcine „Sinofarm“, što znači da je do sada u Srbiju iz Kine ukupno stiglo tri miliona doza. I oni nama kontinuirano pomažu od samog početka, i kada govorimo o respiratorima i kada govorimo o stručnom osoblju, s obzirom da su oni svoje ljude slali za obe naše laboratorije „Vatreno oko“.Sa druge strane, imaju značajan doprinos u oporavku naše ekonomije i veliki deo u infrastrukturnim i saobraćajnim ulaganjima, s obzirom da je to i deo projekta „Srbija 2020-2025“, što će dodatno omogućiti Srbiji da ubrzano napreduje.Ja bih napomenula da će kineske kompanije raditi i Fruškogorski koridor, da već rade brzu prugu Beograd – Budimpešta. Sa kineskim kompanijama su potpisani i komercijalni ugovori o projektovanju i izgradnji kanalizacione infrastrukture i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u čak 65 lokalnih samouprava, kao i projekti o izgradnji infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada.Tu vidimo da mi danas stvaramo jednu potpuno novu Srbiju. Srbija u kojoj danas živimo je daleko naprednija i uspešnija od one Srbije u kojoj smo živeli do pre samo par godina, a sa druge strane, iz svega navedenog, vidimo da će Srbija do 2025. godine biti daleko uspešnija od ove u kojoj živimo danas.Napomenula bih da i kineske kompanije sa francuskim i srpskim partnerima su nedavno potpisale i Sporazum o izgradnji „Beogradskog metroa“ i krajem ove godine se očekuje početak tih radova i to praktično predstavlja ostvarenje decenijskog sna. Konačno ta priča o „Beogradskom metrou“ više neće biti samo prazna priča.Vidite, dok Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem razmišlja o tome kako da se dalje razvija, kako da nam zemlja što više napreduje, kako da zadržimo tu visoku poziciju kada govorimo o našoj ekonomiji, kako da budemo što uspešniji kada govorimo o procesu vakcinacije, koji je itekako uspešan i o našem procesu vakcinacije se govori svuda u svetu.Ja bih vas samo još jednom podsetila da je nedavno i CNN pohvalio taj proces vakcinacije. Dok se mi za to borimo, lideri opozicije iz redova bivšeg režima koji se evo već godinama staraju samo o sebe, a uopšte ne vode računa o građanima Republike Srbije, koji se bave piskaranjem po društvenim mrežama, čak i pretnjama, pozivaju na revanšizam, služe se različitim mahinacijama, ne bi li ućarili koji poen i u vrednosnom i u političkom smislu, e, oni su takvim svojim ponašanjem sami sebe neutralisali. Nije njima kriv ni Aleksandar Vučić, niti bilo ko od nas u ovoj sali. Narod je rekao ne njihovoj politici i narod je odlučio da oni danas ne budu ovde.Svakako da je za njih suštinski problem to što se istina polako saznaje. Pa, saznalo se i za te brojne račune po belom svetu, iako je, da kažem, sve bilo dobro organizovano, isplanirano, kako bi se tome što teže moglo ući u trag. Sve je bilo na jedan po njihovom mišljenju dobar način zakamuflirano.Umesto da sada taj Dragan Đilas izađe i objasni građanima Republike Srbije kako i koliko je stekao toliki novac dok je bio na odgovornim pozicijama u državi, jer znate, nije problem posedovati toliki novac, ali taj novac on nije posedovao u trenutku stupanja na tu važnu funkciju u državi, ali je zato sve to posedovao onog trenutka kada ga je narod oterao sa te pozicije. On se toliko bogatio dok su građani Republike Srbije siromašili.S druge strane, svedoci smo brojnih lažnih vesti koje se plasiraju upravo od strane Dragana Đilasa, i to kada govorimo o najvažnijim i najbitnijim temama, kao što je, recimo, vakcinacija. Koliko god da je nešto u interesu građana Republike Srbije, po njihovom mišljenju je obavezno bolje nekako drugačije.Takve kabadahije i lopove i poput Dragana Đilasa i poput Vuka Jeremića i poput Borisa Tadića, građani Republike Srbije nikada neće zaboraviti. Neće zaboraviti kako su živeli u vreme dok su oni harali Srbijom.Moram da podsetim sve da je nedavno Vuk Jeremić nas narodne poslanike nazvao bitangama. Zaboravio je na jednu ključnu činjenicu, na suštinski važnu stvar, da smo mi narodni poslanici, da smo legitimno izabrani predstavnici građana. A, građanima Republike Srbije je već odavno jasno kakav on stav ima i prema srpskom narodu i prema svim građanima Republike Srbije. Oni mu na to uvek lepo odgovore, s obzirom da treba da znamo da je jedina prava istina samo volja naroda.Da su išta valjali, ne samo da bi se narod opredelio za to da oni danas budu ovde sa nama u ovoj sali, već bi i pred građane Republike Srbije izašli sa nekim konkretnim planom i programom, a ne bi smisao njihove politike bio to da na svaki način diskredituju sve ono što radi predsednik Aleksandar Vučić u interesu građana Republike Srbije.Vi vidite da je period do 2012. godine, da su taj period obeležili političari koji poseduju brojne tajne račune, koji su se besomučno bogatili i bahatili, a danas sadašnja politika, ova politika koju je projektovao i koju vodi Aleksandar Vučić, brine o tome da budemo što uspešniji kada je reč o ekonomiji, da budemo što uspešniji kada govorimo o procesu vakcinacije, da obezbedimo što bolje uslove za život svih građana Republike Srbije, da naši građani imaju bolji životni standard.U tom smislu, mislim da će i svi ovi sporazumi o kojima danas govorimo u velikoj meri tome doprineti, pa ću ja, a čvrsto verujem i moje kolege iz poslaničke grupe, podržati ove sporazume u danu za glasanje.

Zahvaljujem.Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, poštovana gospođo Atanasković, pred nama se danas nalazi set vrlo važnih predloga zakona i sporazuma, a ja bih se lično osvrnuo upravo na jedan, možemo reći, veliki san koji građani Beograda i Srbije odavno sanjaju i žele da postane java, a to je, svakako, beogradski metro. Da budem precizniji, govorimo o aneksu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske, a tiče se saradnje u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji.Podsećanja radi, pod članom 2. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske, koji smo već usvojili, stoji tačka – prioritetni oblici saradnje, odnosno Faza 1 projekta „Beogradski metro“. Reč je o izuzetno važnom projektu za Beograd i Srbiju, koji će doprineti modernizaciji glavnog grada, ali i rasteretiti gužve u glavnom gradu koje su postale noćna mora svih Beograđana.Mi smo, verovali ili ne, stigli do cifre od skoro 650.000 automobila u glavnom gradu. Došli smo u situaciju da imamo skoro dva automobila po porodici u Beogradu. Dakle, naša saobraćajna infrastruktura nije u stanju da se nosi sa tolikim brojem vozila, ali sa druge strane gužve su karakteristika velikih metropola, tako je u Rimu, tako je u Moskvi, tako je i u Parizu. Evidentno je da problem postoji. Ako danas izađete na ulicu i pitate bilo kojeg Beograđanina - šta je najveći problemu u gradu, dobićete isti odgovor - to su gužve u saobraćaju.Beograd je veliki grad koji nezvanično sa širom okolinom, uzimajući u obzir veliki broj srpskih izbeglica iz Hrvatske, BiH, kao i proteranih lica sa KiM, studenata i ljudi popisanih u mestima njihovih stalnih prebivališta, a žive ili rade u Beogradu, potencijalno prelazi dva miliona. Nigde u svetu nećete videti da grad te veličine za osnovni podsistem javnog prevoza ima autobuski, već šinski i zato mi moramo ubrzano da radimo na izgradnji metroa. To je preduslov da počnemo da rešavamo saobraćajne probleme. Takođe, moram se složiti sa predsednikom Republike, koji kaže da izgradnja metroa nije način samo da se reše saobraćajne gužve, već je to pitanje prestiža i snage jednog grada, ali i države.Verovali ili ne, izgradnja beogradskog metroa se obećava od 1971. godine, dakle, skoro 50 godina i od tada on ostaje mrtvo slovo na papiru i niko ništa konkretnije nije uradio po tom pitanju, osim što je pričao na ovu temu. Zahvaljujući odgovornoj politici naše države, mi se danas nalazimo nadomak izgradnje ovog ključnog infrastrukturnog projekta. Francuska kompanija „Ežis“ prema ugovoru sa gradom Beogradom završila je generalni projekat i prethodnu studiju opravdanosti kojom su do detalja iscrtane prve dve linije beogradskog metroa.Ovim projektom usvojene su trase linije jedan, koja će povezivati Železnik i Mirijevo, dužine 21,3 kilometra sa 23 stanice, i linija dva, naravno, meni je draže, jer sam iz Zemuna, koja će povezivati železničku stanicu Zemun i Mirijevo, dužine 19,2 kilometra sa 20 stanica. Izgradnja će se odvijati u tri faze. Prva faza, gradnja će obuhvatati deo prve linije od Makiškog polja do Karaburme u dužini od 16,5 kilometara, u drugoj fazi izgrađen će biti deo druge linije od Mirijeva do opštine Novi Beograd, dužine 13,4 kilometara, koji će prelaziti preko Cvetkove pijace, Slavije, kao i Savskog trga. Konačno, u trećoj fazi biće produžene obe linije, prva od Karaburme do Mirijeva, a druga od opštine Novi Beograd do Zemuna.Ovim sporazumom je za fazu jedan projekta beogradski metro predviđen maksimalni iznos od 454 miliona evra i dodatnih 127 miliona evra za projekat automatizacije elektrodistributivne mreže srednjeg napona, s tim što se Aneksom ovog sporazuma umesto preduzeća Elektroprivrede Srbije uvodi Elektrodistribucija Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, pored krize prouzrokovane pandemijom korona virusa, mi nastavljamo da ulažemo u krupne infrastrukturne projekte, koji su od vitalnog značaja za naše građane. Mi nastavljamo da ulažemo u kvalitetniji život našeg građana, radimo na privlačenju novih investicija, radimo na rastu i penzija i, što je najbitnije, ne odustajemo od obećanja koje smo dali građanima u predizbornoj kampanji, a tu upravo spada i izgradnja beogradskog metroa.Poštovani građani, mnogi nisu verovali da ćemo od rugla od tzv. karton sitija napraviti novi centar, novi dragulj Beograda, zato znam da ćete od raznih političkih prevaranata i neznalica čuti da ni od ovog dugo očekivanog projekta, od beogradskog metroa nema ništa, ali budite sigurni da će naša država, naša Vlada, naš predsednik uraditi sve da održe datu reč i građanima izgraditi metro. Sam dokaz ovoj mojoj konstataciji je upravo ovaj sporazum.Takođe,

Ovaj sporazum je ogromne važnosti za ekonomski razvoj naše zemlje, podstiče stopu rasta i potvrđuje da se Sporazum iz Vašingtona, što se srpske strane tiče, i dalje poštuje i dalje primenjuje.Ovaj

Srbije.Uvidevši koliki je značaj ovih sporazuma, ja ću lično, a nadam se i moje kolege, podržati ih u nadi da će oni biti oslonac u borbi za jaku, modernu i zdraviju Srbiju. Živela Srbija. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Ljiljana Malušić.Izvolite. **Ljiljana Malušić** Hvala, predsedavajuća.Uvažena gospođo ministar sa saradnicima, dame i gospodo poslanici, ja ću govoriti o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom priznavanju Programa AEO Uprave carina Ministarstva finansija Republike Srbije i Programa za upravljanje kreditima preduzeća Generalne carinske administracije Narodne Republike Kine.Naime, poenta ovog sporazuma je korišćenje olakšica u odnosu na carinske kontrole. Za ovaj sporazum nije potrebno odvojiti sredstva iz budžeta Republike Srbije, a što se tiče Kine, Kina je jedna od mojih omiljenih zemalja i ja sam u prijateljstvu sa Narodnom Republikom Kinom, a grupa prijateljstva sa Narodnom Republikom Kinom broji 126 poslanika, što znači da je druga po veličini grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije.O Kini sve najbolje. Kina je tradicionalni prijatelj Republike Srbije. Međutim, čini mi se da je od 2012. godine tadašnji premijer, današnji predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić učvrstio to čelično prijateljstvo. Mi prema Kini imamo izuzetno poštovanje, poštovanje, odnos prijateljstva, ali i velikog partnerstva. Mi smo to strateško partnerstvo učvrstili i mi smo glavni partneri Narodne Republike Kine, što se projekta „Pojas i put“ tiče, ali takođe i partneri u mehanizmu saradnje Kina CS 17+1.Što se Narodne Republike tiče, ona je vodeća ekonomija u svetu, a Republika Srbija, kao nezavisna i nesvrstana zemlja, ima prijatelje i na istoku i na zapadu. Kina je jedna od najvećih na istoku.Što se Kine tiče, onoliko puta je provereni, standardno dobri prijatelj kada je bilo najteže u životu Republike Srbije, a to je kada se pojavila pandemija, odnosno Kovid-19, Kina je momentalno poslala svoju stručnu ekipu u Republiku Srbiju. To je bilo 21. marta, 82 dana je boravila stručna ekipa u Republici Srbiji, edukovala je sve što je moglo da se edukuje po Republici Srbiji od lekara, medicinskog osoblja, da se zaštitimo od ove bolesti. Prešli su 20 hiljada kilometara po Republici Srbiji, a ja sam, ne samo ja, nego svi u ovom parlamentu su jako zahvalni Republici Kini na tome.Kina i Srbija su osmog aprila potpisale sporazum o zajedničkoj izgradnji laboratorije, ako se sećate, „Vatreno oko“ u Nišu. Međutim, dan, dva kasnije, takođe, u Beogradu je napravljena nova laboratorija.Zatim, 21. marta sa stručnjacima stigla je ogromna količina pomoći da bi se zaštitili ne samo lekari, nego i građani Republike Srbije, od respiratora, preko odela i ostalog.Tokom noći 21. i 22. marta 2020. godine, ako se sećate, svi spomenici od značaja u Republici Srbiji su bili obeleženi crvenom bojom u znak zahvalnosti Narodnoj Republici Kini za pomoć koju nam daje kad god je to potrebno.Ministarstvo za javnu bezbednost, narodnooslobodilačka armija su donirali MUP-u Srbije opremu i materijal za prevenciju pandemije, takođe, Kovida-19.Kineske kompanije grade brzu prugu Beograd-Budimpešta. Takođe, kineske kompanije grade autoput od Preljine do Požege. Setimo se samo revitalizacije ogromnog giganta „Železare Smederevo“ je nekada radilo 5.000 ljudi, pa je onda potpuno bila devastirana. Kada su došli kineski partneri, to je jedna od najmoćnijih fabrika trenutno u Republici Srbiji. Oživeo je grad. Tamo radi 5.032 ljudi, a prosečna plata je 73.000 dinara.Takođe,

Tako radi Vlada Republike Srbije, zahvaljujući ovim divnim ljudima iz Narodne Republike Kine.Kineske kompanije takođe grade brzu saobraćajnicu Iverak-Lajkovac i ja bih mogla ovako još mnogo, ali moram samo još par stvari da kažem. Revitalizovali su „Železaru“, to sam rekla. Otvorili su „Huavei centar“ za inovacije, digitalni razvoj i 5G mrežu, Tesla laboratorija i mnogo toga. Uvek, ali uvek ću za sve u životu, ako mogu da pomognem, ja, moji prijatelji, Narodnoj Republici Kini, jer je provereni prijatelj Republike Srbije.Ja vam zahvaljujem na pažnji, jer nisam jedina ovde. Moj sledeći kolega čeka. Ja ću glasati za ovaj sporazum i svaki sporazum koji se tiče Narodne Republike Kine i ne samo Narodne Republike Kine, nego svih sporazuma, jer to samo znači jačanje bilateralnih sporazuma Republike Srbije sa ostalim državama. Zahvaljujem na pažnji.

Hvala.Poštovane koleginice i kolege, ja ću pokušati u narednih par minuta da kažem deo onoga što sam imao na umu. Veliki projekti koji su pred nama iziskuju mnogo truda, mnogo znanja i na tom putu će nam najvažnije biti da imamo dovoljno znanja, dovoljno stručnih ljudi. Hteo sam da govorim i o novcu, ali mi je ministar finansija otišao, neću o tome. Još ću nešto reći šta je tu bitno. Bitni su činioci koji trebaju to da sprovedu u delo, a to su preduzeća.Kad se tiče znanja imamo veliki problem što to znanje nije dobro raspoređeno. Ljudi koji imaju malo znanja su oholi, osioni i oni misle da sve znaju i da sve mogu, to je odlika onih koji nemaju znanje. Pametni ljudi, ljudi koji imaju znanja su svesni toga koliko ne znaju i zato se trude da rade ono što znaju i da sve više stiču novih znanja.Ko će morati da preuzme na sebe odgovornost da realizuje ove projekte? Pa, moraće preduzeća. Preduzeće je osnovni činilac svake privrede. Drago mi je što je tu i koleginica ministar, na njoj će biti i muka i veliki zadatak da ta naša preduzeća oživi. Imali smo veoma jaka, dobra, dobra, uspešna preduzeća koja su se borila širom sveta i sa ponosom predstavljala našu zemlju.Danas je situacija takva da su mnoga od tih preduzeća uništena, moram tako da kažem. Koleginice ministar, na vama je da pomognete tim sposobnim, stručnim ljudima da sa svojim znanjem, uz pomoć države ponovo ojačaju i da budu ono što su bili u bivšoj zemlji i u prošlim vremenima. Neće vam biti lako. Evo ja ću da se potrudim da vam pomognem.Ovom prilikom, neću se na kraju zahvaljivati, ali doći ću tu do vas da vam poklonim jednu knjigu. Žilber Kenig je napisao knjigu „Biće preduzeća“. Verujem da će vam ta knjiga makar malo pomoći i pored vašeg znanja i pored vaše stručnosti, ovde ćete naći još jednu mrvicu znanja, iskoristite je i ja vam unapred zahvaljujem.Hvala lepo svima.

na listama poslaničkih grupa nema više prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog i jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Ukoliko

reda.Poštovani narodni poslanici, kao što vam je to uvaženi predsednik Narodne skupštine najavio, danas nećemo imati pauzu između 14.00 i 15.00, već nastavljamo sa radom.Nastavljamo sa raspravom o amandmanima na tačke 5) i 6)

GRAĐANAObaveštavam vas o pozvanima na sednicu.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: Siniša Mali, ministar finansija; Anđelka Atanasković, ministar privrede; Slavica Savičić, državni sekretar u Ministarstvu finansija; Dragana Demirović, pomoćnik ministra finansija i Svetlana Kuzmanović-Živanović, šef Odseka u Ministarstvu finansija.Zahvaljujem se ministarki Atanasković na prisustvu, koja je stigla na vreme.Dakle, vreme.Dakle, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.Primili ste amandmane koje je na Predlog zakona podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 5. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Predstavnik predlagača je prihvatio amandman na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Mladen Bošković. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajuća.Poštovana ministarka Atanacković sa saradnicima, cenjene koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, javljam sa po amandmanima na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, gde se u članu 5. Predloga zakona u stavu prvom reči: „30. septembar 2021. godine“

50.Ovim amandmanom predlaže se produženje roka u smislu da se poreski tretman odnosi na prihode ostvarene u periodu ostvarene počev od 1. januara 2015. godine, zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, umesto 30. septembar 2021. godine.Ovim zakonom će se urediti ravnopravni tretman domaćih fizičkih lica koja na teritoriji Republike Srbije rade za stranog poslodavca, tj. nalogodavca, pa je celishodno da se produži rok zaključno sa 31. decembrom 2021. godine kako bi se omogućilo da lica koja ostvaruju prihode od stranih isplatilaca budu uređene na sveobuhvatan način.U

na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana gde se dodaje član 64. v) gde se kaže da doprinosi za lica koja u periodu od 01.01.2015. godine zaključno sa 31.12.2021. godine ostvaruju ugovorenu naknadu od lica koja prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa, utvrđuje se rešenje poreskog organa i plaća saglasno odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, koje se odnose na naknadu na koje se porez plaća samo oporezivanjem, ostvaren u tom periodu.Moram da kažem i za druge setove finansijskih zakona. Kada je reč o predlozima zakona koji se odnose i koje smo razmatrali prošle nedelje na garantne šeme, da je s obzirom na neizvesnost koja vlada u celom svetu, kao i na ekonomske i finansijske izazove, bio neophodan nastavak preduzetih mera podrške, čiji je cilj povećanje likvidnosti privrednih subjekata.Nastavak tih mera omogućiće ublažavanje ekonomskih i finansijskih posledica pandemije i njenog uticaja na likvidnost privrednih subjekata. Kada je u pitanju prva postojeća garantna šema koja je formirana prošle godine u vrednosti od dve milijarde evra, izmenama zakona obezbeđeno je još dodatnih 500 miliona evra za privrednike i produžen je period raspoloživosti za godinu dana.Samo dana.Samo da napomenem da se proširenjem postojeće garantne šeme ne menjaju uslovi podobnosti, tako da svi preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća koja ispunjavaju zakonski propisane uslove, mogu da apliciraju za kredite koji imaju garanciju države u skladu sa Zakonom o prvoj garantnoj šemi.

kojim se reguliše pitanje druge garantne šeme namenjen je prvenstveno najugroženijim delatnostima poput ugostiteljstva, transporta, hotelijerstva u gradovima i turističkim agencijama, kao i najugroženijim firmama koje su zabeležile pad poslovnih prihoda iznad 20% u 2020. godini.Država preuzima obavezu da kao garant izmiri potraživanja banaka, nastala po osnovu odobrenih kredita od strane banaka za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava za kreditiranje privrede, uz puni kontrolni nadzorni mehanizam NBS u sprovođenju ove mere. Tako se omogućava nesmetano kreditiranje najugroženijeg segmenta domaće privrede, čija je likvidnost najznačajnije ugrožena posledicama pandemije.Moram da kažem za naše građane da ovaj treći paket pomoći, prva dva paketa koja su bila u aprilu i septembru 2020. godine su iznosila 704 milijarde dinara, a ovaj paket iznosi 257 milijarde dinara. Našoj državi neće biti problem da finansira i ovaj treći paket podrške zato što na računu trenutno imamo 259 milijardi dinara, ali će svakako deo pokriti jeftinim zaduživanjem na finansijskom tržištu zato što je novac još uvek jeftin na finansijskom tržištu.Ukupna

Nikada, ali nikada u poslednjih 30 godina nije bio veći kapitalni budžet naše zemlje koji iznosi 430 milijardi dinara. Daću vam primer, uvaženi građani Republike Srbije, da je 2010. godine

Grade se trenutno četiri autoputa i obezbeđen je novac za gradnju još četiri autoputa. Nove bolnice, fabriku vakcina, „Metro“ i drugo. Za osam godina, od 2012. do 2020. godine izgradili smo više kilometara autoputeva nego što je izgrađeno poslednjih pola veka.Poštovani građani Republike Srbije, stopa nezaposlenosti 2019. godine je bila 10,4%, 2020. godine je jednocifrena i iznosi 9%. Imamo rast zarada realno 7,7%, a nominalno 9,4. Imamo stabilan kurs sve vreme, takođe i stabilnu inflaciju, što je veoma bitno. Neto priliv stranih direktnih investicija je 2,9 milijardi evra 2020. godine, a neto priliv stranih direktnih investicija takođe 2020. godine u regionu koji obuhvata Severnu Makedoniju, BiH, Albaniju, Crnu Goru, ukupno su te četiri zemlje imale 1,7 milijardi, što znači da smo imali skoro duplo više od zemalja u regionu.Javni dug u odnosu na BDP neće preći 60% sa svim merama i rebalansom budžeta, što je nivo Mastrihta. Pogledajte dragi građani Republike Srbije,

da se osvrnem na žute egzotične tajkunske hobotnice na čelu sa Draganom Đilasom i samo da uporedim njihove pokazatelje sa trenutnim pokazateljima.

Zatim, stopa nezaposlenosti 2012. godine je bila 24,6%, a danas je jednocifrena i iznosi 9%.

Neto priliv stranih direktnih investicija 2012. godine iznosio je 453 miliona evra, a danas 2020. godine iznosi 2,9 milijardi evra. Takođe i prosečna plata 2012. godine je bila 360 evra, a danas je 540 evra sa tendencijom rasta.Poštovani građani Republike Srbije, samo na osnovu ova četiri ekonomska pokazatelja pokazali smo vam ko su bili oni i kako su oni radili, a kako mi radimo na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem za budućnost naše dece.Samo na kraju da se osvrnem i na ocenu i mišljenje Fiskalnog saveta o predlogu za rebalans budžeta. Mogu da kažem da mi iz SNS ne gledamo ljude samo kao neke multiplikatore i koliko će novca oni vratiti u budžet, nego je država htela da pomogne svim građanima naše zemlje i da građani osete da je njihova država jaka i stabilna i uz njih kada je najteže. Hvala i živela Srbija. Hvala.Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. ubiranje poreza je kao vađenje meda iz košnice. Kada to radite morate da vadite onoliko da i pčelama nešto ostane da se prehrane. U jednom pčelinjem društvu ima oko 60 hiljada pčela. Na 60 hiljada pčela dođe dve hiljade trutova. Znači, na 30 radilica dođe jedan trut. Društvo i državu koju smo mi zatekli potpuno razorena gotovo da pčela radilica nije ni bilo, privredna aktivnost i radnika nije bilo. Dakle, u njihovoj košnici, ako tako predstavljamo državu, u njihovoj košnici gotovo da nije bilo pčela radilica. Sem trutova i veliko bumbara Đilasa, ništa drugo nije bilo. Sav med su pokupili, strpali u svoje džepove, a nama su ostavili probleme.Danas nas napadaju zato što rešavamo brže probleme koje su nam oni ostavili. Da oni, već sam govorio, nisu otpustili 400 hiljada radnika, pitanje je kako bi mi zaposlili 320 hiljada. Oni misle da smo njihovom zaslugom zaposlili te ljude. Kao, da ih mi nismo otpustili, koga bi vi zaposlili.Takođe, po pitanju poreza. Iz poreza se finansira Vojska. Da nije bilo Borisa Tadića, Šutanovca, Vuka Jeremića, itd. pitanje je - da li mi danas naoružavali Vojsku. Da oni nisu napravili dobro razoružanu Vojsku kako bi mi onda stvorili dobro naoružanu Vojsku, ukoliko bi ta Vojska već imala oružje, da smo je zatekli vojnički spremnu? Dakle, ta Vojska nije bila vojno neutralna u njihovo vreme, ta Vojska je bila vojno neutralisana.Da Šutanovac, Tadić, Jeremić nisu istopili sve tenkove, kako bi mi sada nabavili iz Rusije nove tenkove? da nam nisu ostavili samo jedan pokvareni Mig bez akumulatora ili sa jednim akumulatorom, kako bi mi onda obnavljali avijaciju itd? Odakle nam onda cela jedna eskadrila? Mi to ne bi nabavljali da nam oni nisu omogućili.Putevi infrastruktura se gradi od prihoda iz budžeta, ne samo od kredita kao što su oni radili, kao što su pokušali da naprave autoput čuveni iz njive u njivu sa sadržajem gline. Vezivni materijal za asfalt im je bila glina, pa i ono što su asfaltirali morali smo ponovo da radimo. Da nije bilo njih teško bi mi uradili ovoliko koliko smo morali da uradimo.Kako smo zaposlili 320 hiljada ljudi napunili smo penzijske fondove. Više se penzije ne dotiraju sa 50, 54% iz državnog budžeta, već je to između 20 i 30%, što je prihvatljivo. Kod njih je na jednog zaposlenog išlo tri, četiri Danas ima više zaposlenih u privredi i u javnom sektoru nego što ima penzionera i napravljen je jedan održiv sistem nego što je ranije bio.Da nije bilo novozaposlenih, da nije bilo nove privredne aktivnosti, da nije bilo proizvodnje ja vas pitam – odakle bi mi izdvojili 500 miliona evra za agrarni budžet? Naši poljoprivrednici treba da znaju da agrarni budžet iznosi 500 miliona evra i da to nije novac koji je naštampan bez ikakvog pokrića već da je to novac iza koga leži proizvodnja ne samo poljoprivredna, ne samo prerađivačka industrija. Taj novac je uzet od poreskih obveznika, a poreski obveznici su oni ljudi koji se bave, najveći poreski obveznici su oni koji se bave proizvodnjom.Agrarni 500 miliona, mi smo to sanjali, ali ja sam od onih koji se zalažu da taj agrarni budžet bude i milijardu evra, ali da ne prelazi 5% srpskog budžeta, što znači da se srpski budžet uveća, pri tome da se porezi ne uvećavaju i da dođemo kroz proizvodnju do većeg budžeta, do snažnije države, do snažnije vojske, do više novca za kulturu, do više novca za obrazovanje. Obrazovanje je veoma bitno jer to je bogatstvo, znanje je bogatstvo koje svog vlasnika svuda prati.Strane prati.Strane investicije su nam pritom pomogle i recimo ja sam jedan od tvoraca industrijske zone u Inđiji. Počeo sam da je gradim 2001. godine, a 2007. godine kada je infrastruktura dovedena onda su me lepo žuti smeli u zgradi Uprave vodovoda. Više im nisam bio potreban, ali danas ta industrijska zona u Inđiji daje veći izvoz nego cela Crna Gora.Dakle, u ovom trenutku recimo izvoz "Grupusa" čini mi se 120 miliona evra, uglavnom IGB, itd, izvoz poljoprivrede. U ovom trenutku Inđija pravi izvoz koji je ravan, ako ne i veći izvozu celokupne države Crne Gore. Pri tome stiže nova investicija koja se zove "Tojo", koja je vredna 380, 390 miliona evra. Država je za to izdvojila 41 do 43 miliona evra, nisam baš siguran u cifru, za 560 novozaposlenih.U Inđiji, kao i u celom Sremu, to gospodin Martinović može da potvrdi i u Rumi je niska nezaposlenost, u Inđiji je nezaposlenost 3,7%. Postoje ovi nesrećnici koji su privrednu aktivnost u državi sveli na nulu, koji kažu - dali smo 73 hiljade evra po radnom mestu. Ja kažem da to nije tačno.Iako je država Inđiji pomogla sa 40 i neki milion evra da se investicija "Tojo" odnosno to je ćerka firme "Micubišija", da se pozicionira u industrijskoj zoni koja ima kapacitete za tri hiljade hektara, koja je omeđena međunarodnom prugom za Budimpeštu, koja je omeđena autoputem za Budimpeštu, koja je omeđena spojem starog i novog puta prema Subotici. Dakle, jedna atraktivna industrijska zona u ovom trenutku je dobila tu investiciju "Tojo" koja će godišnje proizvoditi pet miliona guma, koje će ukupno da vrede 250 miliona evra i završiće u izvozu. iz privredne aktivnosti u državi Srbiji biti veći za 50% nego celokupni izvoz države Crne Gore. To je ono čime smo se bavili u prethodnom periodu.Tih 70 i nešto hiljada evra po budućem zaposlenom izgleda puno, međutim oni koji nas napadaju, naši napadači, na tih 70 i nešto hiljada evra zaboravljaju da država Srbija to nije učinila, onda ta investicija ne bi bila u Inđiji, već bi bila u poljskom Gdanjsku. Gdanjsku. Znači, to što smo dali podsticaje je doprinelo da to ne bude u Poljskoj, već da bude u Srbiji i da srpski izvoz bude veći, da broj zaposlenih, mada Inđija nema problem sa nezaposlenošću, bude još više uvećan u Inđiji i da neka radna snaga koja živi u blizini Inđije, recimo u predgrađu u Batajnici, predgrađu Novog Sada može da dođe do radnih mesta zato što autoput garantuje da do te industrijske zone i brza pruga koja omeđava tu industrijsku zonu, može da garantuje da za 15 do 20 minuta možete da stignete do industrijske zone da se tamo zaposlite. Većinu tih zaposlenih iz gradova će činiti inženjeri i visoko-stručna radna snaga koja će imati visoke lične dohotke što će doprineti da penzije, da zdravstvo bude finansirano iz privredne aktivnosti, da to ne bude iz stranih zajmova i stranih kredita, kao što je to bio slučaj za uvećanje penzija u nekom prethodnom periodu za vreme neke prethodne vlasti.Napadači treba da znaju da investicija od 390 miliona evra prilikom izgradnje i dopremanja opreme, s obzirom da će to biti domaća firma čiji su osnivači Japanaci, to znači 20% od 390 miliona evra koliko je to, to je 78 miliona evra. Ako je država dala 41 milion evra do 43, ne znam tačno cifru, ona će zauzvrat kroz izgradnju i kroz uvoz materijala, opreme prihodovati 70 i nešto miliona evra.U suštini, mi smo stranom investitoru dali povlastice koje nam garantuju da u fazi izgradnje i ugradnje opreme ćemo gotovo duplo više prihodovati u budžet Republike Srbije nego što smo dali, ali naši napadači, bivša vlast koja je ostavila radnike bez plate, dostojanstva, radnih mesta, vojsku bez oružja, kulturu bez para, penzionere bez penzija, cela država je gotovo bila postala socijalni slučaj, danas imaju velike primedbe na naš rad, pri tome ne govore kako bi oni nešto uradili bolje, već lansiraju aferu za aferom i uopšte se ne takmiče za birače da kažu - mi ćemo otvoriti još više fabrika, još više radnih kod njega plate biti hiljadu evra tek tako, a pri tome uopšte ne govori kroz koju proizvodnju koju bi on organizovao, a njegova proizvodnja je uvek bila proizvodnja mašte i iluzija, sitno seckana magla i preprodaja reklama gde je on meni liči na stočnog trgovca koji kupi reklamni prostor po jednoj ceni, kao na pijaci kad kupite stoku po jednoj ceni, pa odnesete na drugu pijacu, pa prodate po većoj ceni, ugradite se.Dakle, prodajom reklama koje nisu bile iz njegovih medija, već iz drugih medija, zloupotrebom svoje funkcije, spajanjem javne funkcije sa privatnim biznisom. On je napravio navodno neki biznis, u stvari je taj novac uzeo iz medija i ostavio novinare sa niskim platama, jer uzimanjem dela prihoda od marketinga vi ste u stvari smanjili prihode firmama, odnosno medijima, firmama koje se bave medijima, koji štampaju, emituju ili su pružaoci medijskih usluga u elektronskoj formi.Dakle, taj njegov kapital nije bio ni iz kakve proizvodnje. To je bila prodaja mašti i iluzija, sitno je seckao maglu i prodavao za skupi novac građanima Republike Srbije. Most na Adi, to je ono četiri puta više od projektovane vrednosti, a pri tome most na Adi služi uglavnom za slikanje mlade i mladoženje, koliko ja vidim, spaja dve mesne zajednice u Beogradu. Da bi bio funkcionalan izgleda da se mora izdvojiti za tunele itd, još više novca nego što je uloženo u sam most.Danas imamo takve kritičare koji su gotovo opustili Srbiju. Napravili su od države razgrađenu avliju, kuću golih zidova i sada mi koji imamo obavezu da rešimo sve njihove probleme, imamo neku kritiku i tu kritiku, ukoliko je ona iz proizvodnje, moramo realno da procenimo, ali takve kritike nema, jer mi bi bili zahvalni, ne na pohvalama, već na kritikama ukoliko su one utemeljene u stvarnosti.Da kažem, da citiram na kraju Getea. Ja želim da ova država ima više, ali Gete kaže – da bi imali više, mi moramo biti nešto više. Hvala.